Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 74: „Чл. 74. (1) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за изменение или за отмяна на заповедта за признаване въз основа на: 1. уведомление от производител или вносител на вода; 2. уведомление от компетентния орган на държавата, в която водата се добива; 3. несъответствие между установените и включените в заповедта чл. 72, ал. 7, т. 1 обстоятелства, констатирано от орган за официален контрол; 4. неотстранени в определения срок несъответствия с нормативните изисквания. (2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.“ По предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 75: „Чл. 75. (1) Министърът на здравеопазването предоставя на Европейската комисия информация за признатите от Република България натурални минерални води. (2) Министърът на здравеопазването ежегодно предоставя на Европейската комисия актуализиран списък на признатите от Република България натурални минерални води. (3) При искане от Европейската комисия или от държава – членка на Европейския съюз, Министерството на здравеопазването предоставя всяка приложима информация за признатите от Република България натурални минерални води, включително включително резултати от систематичните проверки.“ „Раздел II – Храни, предназначени за кърмачета и малки деца, храни за специални медицински цели и храни, в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 76: „Чл. 76. (1) Министърът на здравеопазването е компетентен орган по регистрация на храни, предназначени за кърмачета и малки деца, храни за специални медицински цели и храни, в които са вложени витамини,

на пазара на територията на Република България: 1. храна за кърмачета; 2. преходна храна, произведена от белтъчни хидролизати, или преходна храна, съдържаща вещества, различни от изброените Приложение II на Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 на Комисията от 25 септември 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните и предоставянето на информация за храните за кърмачета и преходните храни и по отношение на изискванията за информация, свързана с храненето на кърмачета и малки деца

име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на бизнес оператора и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското 2. адрес на обекта за производство, а когато дейността в обекта се извършва от бизнес оператор, различен от този по т. 1 – неговото име или наименование, седалище и адрес на управление; 3.

предназначение на храната и данни за нейното съответствие с изискванията за нейния състав, характеристики и предназначение. (4) Към уведомлението се прилагат: 1. етикет, с който храната ще бъде пусната на пазара на територията на Република България; 2. оригинален етикет, когато храната не е българско производство; 3. данни, които установяват съответствието на храните с изискванията, относно техния състав, характеристики и предназначение, както и друга информация, необходима за изготвяне на становището по ал. 6. Министерството на здравеопазването може да изиска от бизнес оператора да представи научно изследване или данни, които установяват съответствието на храната с изискванията за нейния състав, характеристики и предназначение, както и друга необходима информация. Когато изследванията или данните се съдържат в научна публикация, се предоставя информация за нея. нея. (6) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 2 или предоставяне на информацията по ал. 5, компетентният орган издава становище за съответствие или несъответствие на храната с нормативните изисквания, което се изпраща на съответния бизнес оператор и на Българската агенция по безопасност на храните в 7-дневен срок от издаването му. (7) При изразено становище за съответствие на храната с нормативните изисквания компетентният орган вписва в регистъра по чл. 24, ал. 1 следната информация за подадените уведомления: 1. номер и дата на подаденото уведомление; 2. име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на бизнес оператора; 3. адрес на обекта за производство, име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на бизнес оператора, извършващ дейност в него; 4. вид и адрес на обекта за дистрибуция, когато е различен от този по т. 2 и 3; 5. вид и наименование на храната; 6. състав на храната; 7. предназначение на храната; 8. дата на пускане на пазара. (8) При промяна на вписани обстоятелства по ал. 7, т. 2 – 7 бизнес операторът незабавно подава уведомление до компетентния орган, като предоставя информация или прилага документи, удостоверяващи промяната. (9) При промяна на вписани обстоятелства по ал. 7, т. 2, 3, 4 и 7 компетентният орган вписва промяната в регистъра по чл. 24, ал. 1 в 7-дневен срок от уведомяването. (10) При издадено становище по ал. 6 за несъответствие на храната с нормативните изисквания Българската агенция по безопасност на храните прилага принудителни административни мерки по реда на Закона за управление на агрохранителната верига. (11) Заличаване от регистъра по чл. 24, ал. 1 на храна по ал. 1 се извършва със заповед на компетентния орган при: 1. при: 1. прекратяване на дейността – по искане на бизнес оператора; 2. неизпълнение на принудителна административна мярка, наложена по реда на Закона за управление на агрохранителната верига; 3. промяна на наименованието и/или качествения и/или количествения състав на храната.“ Комисията

Не виждам. Преминаваме към гласуването по чл. 74 в редакцията на Комисията; чл. 75 в редакцията на Комисията;

Използвам времето за гласуване да Ви помоля, колеги, малко по-тихо да стане в залата, защото за четящия наистина не е приятен този силен шум и двустранните разговори, които се водят. Разбирам, че заради маските се налага малко по-силно да се говори, ако

принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 78: „Чл. 78. (1) Министърът на земеделието, храните и горите е национален компетентен орган за целите на чл. 15 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.

(2) Добавки, ензими и ароматизанти могат да бъдат влагани или използвани във или върху храни при спазване на Регламент (ЕО) № 1331/2008.“ По чл. 79 има предложение на народния представител професор Георги Михайлов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 79: „Чл. 79. (1) Компетентен орган за регистрация на хранителни добавки и храни, предназначени за за употреба при интензивно мускулно натоварване, е изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните. (2) За пускане за първи път на пазара на територията на Република България на хранителна добавка или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, бизнес операторът подава заявление до компетентния орган. (3) Заявлението е по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, и съдържа най-малко: 1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на бизнес оператора, и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 2. адрес на обекта за производство, а когато дейността в обекта се извършва от бизнес оператор, различен от този по т. 1 – неговото име или наименование, седалище и адрес на управление; 3. вид и адрес на обекта за дистрибуция, когато е различен от този по т. 2; 4. информацията по чл. 61, ал. 1, т. 2 – когато е приложимо; дата на пускане на пазара на територията на Република България на хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, която не може да бъде по-рано от 14 дни от подаване на заявлението; търговско наименование и качествен и количествен състав на хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване; 7. предназначение на хранителната добавка или храната. Към заявлението се прилагат: 1. етикет, с който хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, ще бъде пусната на пазара на територията на 2. оригинален етикет, когато продуктът не е българско производство; 3. декларация за съответствие на състава на хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, с информацията на етикета, включително за отсъствие в състава им на вещества, определени в съответните наредби по чл. 81. (5) Заявлението се проверява в 10-дневен срок от неговото подаване. При установяване на нередовности, компетентният орган уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни, като срокът по ал. 3, т. 5 спира да тече. (6) Компетентният орган може да изиска от бизнес оператора да представи научно изследване или данни, които установяват съответствието на хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, с изискванията за нейния състав, характеристики и предназначение, както и друга необходима информация. Когато изследванията или данните се съдържат в научна публикация, се предоставя информация за нея. за нея. (7) Компетентният орган може да поиска от Министерството на здравеопазването, Центъра за оценка на риска по хранителната верига, Националния център по обществено здраве и анализи, Антидопинговия център, Изпълнителната агенция по лекарствата или от други институции и организации да предоставят становище за съответствие с нормативните изисквания на състава, количеството и вида на вложените съставки в хранителна добавка или в храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване. (8) Институциите или организациите по ал. 7 представят становището в 10-дневен срок от получаване на искането. (9) В 7-дневен срок от подаване на заявлението, от отстраняване на нередовностите, от изтичането на срока за отстраняването им или от получаване на становище по ал. 7 компетентният орган: 1. вписва хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, в регистъра по чл. 24, ал. 1; 2. издава заповед за отказ за вписване. вписване. (10) Заповедта по ал. 9, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. (11)

Предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представител. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 80: „Чл. 80. (1) Компетентният орган по чл. 79, ал. 1 вписва в регистъра по чл. 24, ал. 1 следната информация за подадените заявления за регистрация на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, пуснати на пазара на територията на Република България: 1. номер и дата на подаденото заявление; 2. име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на бизнес оператора; 3. адрес на обекта за производство, име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на бизнес оператора, извършващ дейност в него; 4. вид и адрес на обекта за дистрибуция, когато е различен от този по т. 2 или 3; 5. наименование на хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване; 6. качествен и количествен състав на хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване; 7. предназначение на хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване; 8. дата на пускане на пазара. (2) При промяна на вписани обстоятелства по ал. 1, т. 2 – 7 бизнес операторът незабавно подава уведомление до компетентния орган, като предоставя информация или прилага документи, удостоверяващи промяната.

в 7-дневен срок от уведомяването. (4) Заличаване от регистъра по чл. 24, ал. 1 на хранителна добавка или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване се извършва със заповед на компетентния орган при: 1. прекратяване на дейността по производство и търговия с вписана в регистъра хранителна добавка или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване - по искане на оператора; 2. неизпълнение на принудителна административна мярка, наложена по реда на Закона за управление на агрохранителната верига; промяна на наименованието и/или качествения и/или количествения състав на вписана в регистъра по чл. 24, ал. 1 хранителна добавка или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване.“ По чл. предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 81: „Чл. 81. Министърът на земеделието, храните и горите, съвместно с министъра на здравеопазването, и след съгласуване с министъра на младежта и спорта издава: наредба за хранителните добавки, въвеждаща правото на Европейския съюз относно: а) хранителните вещества (витамините и минералите), които могат да се влагат при производството на хранителни добавки; б) веществата с хранителен или физиологичен ефект, които могат да в) критериите за чистота на хранителните вещества, предназначени за влагане в хранителни добавки; г) информацията, която трябва да се отбелязва при етикетиране на хранителни добавки; д) растенията и частите от растения, които не могат да се влагат в хранителни добавки; е) веществата, които не могат да се влагат в хранителни добавки; 2. наредба за изискванията към храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване.“

виждам. Преминаваме към гласуване по наименованието на Раздел III по вносител; членове 78, 79, 80 и 81

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 83: „Чл. 83. (1) Бизнес оператор, който иска да пусне на пазара генетично модифицирани храни, ГМО за използване в храни или като храни и храни, съдържащи съставки, произведени от ГМО,

№ 503/2013. (3) Заявлението може да включва и искане за пускане на генетично модифициран фураж или ГМО за използване във фураж или като фураж. фураж. (4) Министерството на земеделието, храните и горите в 14-дневен срок от получаване на заявлението уведомява бизнес оператора като посочва датата на получаването. При установяване на нередовности компетентният орган уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 14 дни. дни. (5) В 7-дневен срок от изтичането на сроковете по ал. 4 Министерството на земеделието, храните и горите изпраща заявлението по ал. 1 и приложените към него документи на Европейския орган по безопасност на храните, за което информира заявителя. (6) При искане от Европейския орган по безопасност на храните: 1. Центърът за оценка на риска по хранителната верига съгласно чл. 6, параграф 3, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 1829/2003 изготвя оценка за безопасността на храната; Министерството на земеделието, храните и горите съгласно чл. 6, параграф 3, буква „в“ от Регламент (ЕО) № 1829/2003 изготвя доклад за оценка по реда на чл. 66 от Закона за генетично модифицирани организми.“ Предложение на народния представител Георги Станков и група представители за чл. 84. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 84: „Чл. 84. (1) Бизнес оператор по смисъла на чл. 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 е длъжен да спазва освен изискванията на чл. 17 и 19, и изискванията за етикетиране на генетично модифицирани храни, ГМО за използване в храни или като храни и храни, съдържащи съставки, произведени от ГМО, определени в Регламент (ЕО) № 1829/2003.

проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1830/2003“ е длъжен да спазва освен изискванията на чл. 17 и 19, и на Регламент (ЕО) № 1829/2003 Регламент (ЕО) № 1829/2003 и изискванията за проследимост и етикетиране на генетично модифицирани храни, ГМО за използване в храни или като храни и храни, съдържащи съставки, произведени от ГМО, определени в Регламент

контрастен на останалата част от текста цвят. (4) Бизнес операторите по ал. 1 са длъжни да имат въведени процедури за идентифициране на операторите, от които са закупили и на които са продали храните, с цел гарантиране на проследимостта. (5) При етикетирането на генетично модифицирана храна, ГМО за използване в храни или като храна или храна, съдържаща съставки, произведени от ГМО, се спазват и изискванията на чл. 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 и чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1829/2003. (6) Информацията, обменяна между бизнес операторите по ал. 1 и 2, на всеки етап от дистрибуцията на генетично модифицирана храна, ГМО за използване в храни или като храна или храна, съдържаща съставки, произведени от ГМО, се съхранява 5 години след сключването на всяка сделка.“ По чл. 85 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 85: „Чл. 85. Условията и редът, при които за храните може да се използва етикет „Без ГМО“, се определят в съответната наредба по чл. 5.“ чл. 86 има предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 86: „Чл. 86. Бизнес операторите по чл. 84 вземат проби с цел да гарантират, че произведените от тях храни отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1829/2003.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 87.

Няма. Преминаваме към гласуване по следните членове: 82 по вносител; 83, 84, 85, 86 в редакцията Комисията за всеки един от тях; чл. 87 по вносител, също подкрепен от Комисията;

или от оправомощен от него заместник-министър за извършване на този вид дейност. (2) Обработването на всеки отделен вид храна с йонизиращо лъчение се извършва след издаване на отделно разрешение от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър. (3) Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на земеделието, храните и горите издава наредба за условията и реда за обработване на храни с йонизиращо лъчение и за изискванията към тези храни“. чл. 89 има предложение на Георги Станков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 89: „Чл. 89. (1) Обработване на храни с йонизиращо лъчение се разрешава, когато има основателна технологична необходимост за това, няма опасност за здравето на хората и е от полза за крайния потребител. (2) С йонизиращо лъчение може да се обработват само храни, посочени в наредбата по чл. 88, ал. 3, въвеждаща Директива 1999/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. относно съставянето на списък на Общността за храни и хранителни съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение. лъчение. (3) Обработването на храни с йонизиращо лъчение може да бъде използвано само с цел: 1. намаляване на опасността от хранителни заболявания чрез унищожаване на болестотворни организми; 2. намаляване на риска от разваляне на храните чрез забавяне или спиране на процесите на гниене и унищожаване на гнилостните микроорганизми; 3. намаляване на загубите при съхранение на храните чрез забавяне на зреенето, прорастването прорастването или покълването; 4. премахване на организмите, вредни за растенията и за храните от растителен произход“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 90: чл. 90: „Чл. 90. (1) За регистрация за извършване на дейност „обработване на храни с йонизиращо лъчение“ лицето подава заявление до министъра на здравеопазването. Заявлението е по образец, одобрен от министъра на здравеопазването и съдържа най-малко: 1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на лицето и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 2. адрес на обекта за извършване на обработването с йонизиращо лъчение; 3. регистрационен номер на лицензията за използване на източници на йонизиращо лъчение по чл. 15, ал. 3, т. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия; 4. информация за вида на източника на йонизиращо лъчение; 5. стандартизирани методи за определяне на общата средна погълната доза на полето и в облъчената храна; 6. списък на храните по чл. 89, ал. 2, които ще се обработват с йонизиращо лъчение. (2) При установяване на нередовности в предоставената информация по ал. 1 или при необходимост от представяне

(3) В 14-дневен срок от постъпване на заявлението, съответно от изтичане на срока по ал. 2, министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за: 1. регистрация за извършване на дейност „обработване на храни с йонизиращо лъчение“; 2. отказ за регистрация. (4) Заповедта по ал. 3, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. й. (5) Регистрацията за извършване на дейност „обработване на храни с йонизиращо лъчение“ има срок на действие, равен на срока на действие на лицензията по чл. 15, ал. 3, т. 2 от Закона за безопасно използване

2. при заличаване на юридическото лице от търговския регистър; 3. при отнемане, прекратяване или изтичане на срока на лицензията по ал. 1, т. 3; 4. при системно нарушаване на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 5. при установяване, че регистрираното лице е предоставило невярна информация, която е послужила като основание за извършване на регистрацията; 6. при смърт на физическото лице. (7) Заповедта по ал. 6 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта, издадена на основание ал. 6, т. 2 – 5, не спира изпълнението й. (8) В регистъра по чл. 24, ал. 2 се вписват:

чл. 91: „Чл. 91. (1) За всеки конкретен случай за издаване на разрешение за обработване на храна по чл. 88, ал. 2 и чл. 89, ал. 2 бизнес операторът подава заявление до Министерството на здравеопазването. Заявлението е по образец, одобрен от министъра на здравеопазването, и в него бизнес операторът посочва: 1. вида и количеството на храната, която ще бъде обработвана с йонизиращо лъчение; 2. обекта за извършване на обработването по чл. 90, ал. 1, 3. обосновка за необходимостта и целта на обработването; 4. дали храната или част от нея преди това е била подлагана на обработване с йонизиращо лъчение. (2) В 14-дневен срок от подаване на заявлението министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед:

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. (4) Органът по ал. 2 уведомява министъра на земеделието, храните и горите за издадените заповеди, с които е разрешено обработване на храна с йонизиращо лъчение“.

Преминаваме към гласуване по членове 88, 89, 90 и 91 в редакцията на Комисията и наименованието на Раздел VІ по вносител. Моля, гласувайте.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 92: „Чл. 92. (1) Бизнес оператор, който иска първичен продукт за пушилни ароматизанти да бъде включен в списъка по по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане във или върху храни, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 2065/2003“ подава до Министерството на земеделието, храните и горите или до компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, заявление за разрешение. (2) Заявлението съдържа данните по чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2065/2003. (3) Министерството на земеделието, храните и горите в 14-дневен срок от получаване на заявлението уведомява бизнес оператора, като посочва датата на получаване. (4) Министерството на земеделието, храните и горите информира и изпраща за становище заявлението, включително допълнителната информация, предоставена от бизнес оператора, на Европейския орган по безопасност на храните“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 93: „Чл. 93. (1) Подновяване, изменение, временно прекратяване и отнемане на разрешение по чл. 92, ал. 1 се извършват по реда на Регламент (ЕО) № 2065/2003. (2) Бизнес операторът подава заявление до Европейската комисия за подновяване на разрешение не по-късно от 18 месеца преди изтичането на срока му на валидност. Съдържанието на заявлението и документите, които се прилагат към него са определени в чл. 12, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 2065/2003“.

Пускането на нови храни на пазара се извършва след разрешение и включване в списъка на Съюза на новите храни по реда на Регламент (ЕС) № 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (OB, L 327/1

Има ли изказвания, колеги? Не виждам. Да преминем тогава към гласуване по членове 92 и 93 в редакцията на Комисията, наименованието на Раздел VІІ по вносител,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 96, който става чл. 95: „Чл. 95. (1) Хранителното банкиране е съвкупност от дейности, които имат за цел да осигурят безвъзмездно предоставяне на храни на нуждаещи се лица и на лица, предоставящи социални услуги. (2) Хранителното банкиране се извършва от лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 97, който става чл. 96: „Чл. 96. (1) Дейностите по хранително банкиране са: са: 1. безвъзмездно предоставяне на храни от: а) производители и търговци на храни на оператор на хранителна банка; б) оператор на хранителна банка на нуждаещи се лица и на лица, предоставящи социални услуги; 2. складиране, съхранение и/или опаковане и/или преопаковане на храни, безвъзмездно предоставени на оператор на хранителна банка. (2) Списъкът на храните, обект на хранително банкиране, се утвърждава със заповед на министъра на земеделието, храните и горите след съгласуване с министъра на финансите по мотивирано предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на Българската агенция по безопасност на храните. (3) Списъкът по ал. 2 съдържа и информация за сроковете, в които храните се предоставят безвъзмездно. Сроковете се определят въз основа на срока на минимална трайност или срока на годност на съответната храна. храна. (4) Министърът на труда и социалната политика утвърждава със заповед списък на групите нуждаещи се лица и на лицата, които предоставят социални услуги, на които операторите на хранителна банка може безвъзмездно да предоставят храни. Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика. (5) При извършване на дейност по хранително банкиране, лицата по чл. 95, ал. 2 са стопански субекти в хранителната промишленост по смисъла на чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 178/2002“. (6) Българската агенция по безопасност на храните осъществява контрол върху дейността на операторите на хранителни банки за безопасността на безвъзмездно предоставените храни.“ По чл. 98 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следна редакция на чл. 98, който става чл. 97: „Чл. 97. Операторът на хранителна банка трябва да отговаря едновременно на следните условия: 1. да е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; 2. да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; 3. да разполага със: или наети обекти или площи в обекти за извършване на дейностите по хранително банкиране, които отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, определени с нормативен акт; обекти, регистрирани по реда на чл. 26 и разположени на територията на не по-малко от 20 на сто от областите в страната; б) собствени и/или наети превозни средства, регистрирани по реда на чл. 55, когато това е необходимо за извършване на дейностите по хранително банкиране; в) собствена мрежа или мрежа от партньорски организации за безвъзмездно предоставяне на храни; 4. да прилага изискванията за проследимост и да използва система за отчетност, която позволява органите на Българската агенция по безопасност на храните и на Националната агенция за приходите да извършват контрол на безвъзмездно предоставените на оператора на хранителна банка храни, включително на предоставилия ги производител или търговец, идентифициран с единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“ По чл. предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 99, който става чл. 98:

храните. (2) Заявлението е по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, и съдържа данните по чл. 26, ал. 2, както и данни за вида на храните, които ще се предоставят безвъзмездно. (3) Към заявлението се прилагат: 1. документ за собственост и/или друг документ, удостоверяващ правото на оператора на хранителна банка да ползва обекта и/или превозните средства за извършване на дейността; 2. документ за използваната от оператора система за отчетност по чл. 97, 3. план за извършване на хранително банкиране, който съдържа: а) дейностите по хранително банкиране, които ще се извършват; б) годишния прогнозен обем на безвъзмездно предоставените храни; в) максималния складов капацитет за съхраняване на безвъзмездно предоставени храни – по видове храни; г) начина на унищожаване на храните при изтичане на срока им на годност; 4. финансова обосновка за източниците на финансиране и за осигуряване на необходимите средства за осъществяване на дейностите по хранително банкиране и по унищожаване на храните; 5. декларация, че заявителят не е в производство по прекратяване по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.“ По чл. 100 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 100, който става чл. 99: „Чл. 99. (1) Заявлението по чл. 98, ал. 1 се разглежда от оправомощени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните длъжностни лица. При установяване на нередовности лицата по ал. 1 уведомяват заявителя и определят 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им. им. (3) Когато нередовностите не са отстранени в срока по ал. 2, заявлението се връща на заявителя и производството се прекратява с решение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. (4) В 30-дневен срок от постъпване на заявлението, съответно от отстраняване на нередовностите, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните издава или мотивирано отказва издаването на разрешение. (5) Непроизнасянето в срока по ал. 4 се смята за мълчалив отказ. отказ. (6) Актовете по ал. 3 и 4 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (7) При отказ за издаване на разрешение заявителят може да подаде ново заявление не по-рано от 90 дни от постановяване на решението за отказ, съответно от влизането в сила на съдебното решение, с което жалбата е отхвърлена като неоснователна. В случай на мълчалив отказ заявителят може да подаде ново заявление не по-рано от 90 дни от изтичане на срока по ал. 4.“ По чл. 101 предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 101, който става чл. 100. ПРЕДСЕДАТЕЛ

чл. 96, 97, 98, 99 и 100, които гласуваме в редакцията на Комисията и съответно стават чл. 95, 96,

години. (2) Разрешението съдържа: 1. наименование на органа, който го издава; 2. наименование и номер на акта; 3. правни и фактически основания за издаване на акта; 4. наименование, седалище, адрес на управление и единен идентификационен Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 103, който става чл. 102: „Чл. 102. Лице, получило разрешение за оператор на хранителна банка, е длъжно да уведоми изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за всички промени в обстоятелствата, при които е издадено разрешението, в 14-дневен срок от настъпването им и да представи необходимите документи, удостоверяващи промяната.“ По чл. 104 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено.

Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен регистър на издадените разрешения за оператори на хранителна банка. (2) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните определя със заповед длъжностни лица, които поддържат регистъра. (3) Регистърът се води, като се създава електронна база данни и досиета за лицата, включващи обстоятелствата, подлежащи на вписване. (4) На вписване подлежи информацията по

в което се извършват предвидените вписвания. (8) За всяко подлежащо на вписване в регистъра лице се открива досие за всяко отделно разрешение, в което по реда на постъпването се подреждат всички отнасящи се до лицето документи, включително актовете на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. (9) Информацията, която подлежи на вписване в регистъра, се актуализира в 14-дневен срок след постъпване на уведомлението по чл. 102.“ По чл. 105 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 105, който става чл. 104: „Чл. 104. В регистъра по чл. 103, ал. 1 се вписват: наименованието на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза; 2. единният идентификационен код на юридическото лице с нестопанска цел; 3.

чрез които ще се извършва дейността; 7. наложените имуществени санкции и принудителни административни мерки.“ По чл. 106 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 106, който става чл. 105: „Чл. 105. (1) Срокът на разрешението за оператор на хранителна банка се удължава с нов срок до 5 години, когато заявлението е подадено най-малко 6 месеца преди изтичането на срока на разрешението и лицето отговаря на изискванията по чл. 97. (2) Удължаването на срока на разрешението се извършва по реда и в сроковете за подаване и разглеждане на заявлението за издаване на разрешение.“ По чл. предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 107, който става чл. 106: „Чл. 106. (1) Действието на издадено разрешение за оператор на хранителна банка се прекратява с решение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните: 1. при изтичане на срока на разрешението; 2. по искане на оператора, включително при прехвърляне на имуществото, с което се осъществява дейността по хранително банкиране; 3. при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи; 4. когато операторът не започне да извършва дейност в срок 12 месеца от влизането в сила на разрешението; 5. когато операторът престане да отговаря на условията, при които е издадено разрешението; 6. когато на оператора е наложена имуществена санкция с влязло в сила наказателно постановление за повторно нарушаване на разпоредбите на този закон и/или на Закона за данък върху добавената стойност; 7. при прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел. (2) Производството по прекратяване на действието на разрешение започва по мотивирано решение на компетентния орган или по искане на оператор на хранителна банка. (3) За прекратяване на действието на разрешението операторът на хранителна банка подава в Българската агенция по безопасност на храните заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Заявлението съдържа най малко: 1. наименование на оператора на хранителна банка; седалище, адрес на управление и идентификационен код на юридическото лице с нестопанска цел; 2. регистрационен номер на разрешението; 3. обосновка на исканото прекратяване. (4) Към заявлението се прилагат документи, доказващи основанието за прекратяване. (5) Когато изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните започва производство за прекратяване на действието на издадено разрешение, на оператора на хранителна банка се изпраща съобщение, като в него се посочват основанията за прекратяване. Операторът може да представи становище по основанията за прекратяване на действието на разрешението в 14-дневен срок от получаване на съобщението. (6) Решението за прекратяване на действието на разрешението се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (7) Лице, на което е прекратено разрешението за оператор на хранителна банка, не може да подава заявление за издаване на ново разрешение за същата дейност в двугодишен срок от прекратяване на разрешението.“ чл. 108 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 108, който става чл. 107: „Чл. 107. За вписване в регистъра по чл. 103 операторът на хранителна банка не заплаща такса.“ чл. 109 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 109, който става чл. 108:

Не виждам. Преминаваме към гласуване по чл. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 и 109 в редакцията на Комисията, които стават съответно 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 и 108.

текста на вносителя и предлага наименованието да бъде отхвърлено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 110, който става чл. 109: „Чл. 109. Българската агенция по безопасност на храните осъществява: 1. официален контрол върху храните на всички етапи на производство, преработка и/или дистрибуция с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води; 2. официален контрол за оценка на съответствието на храните с изискванията на национални, утвърдени или браншови стандарти, когато е заявена претенция за тяхното спазване; 3. контрол за съответствие на храните с изискванията на Регламент (ЕО)

на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (OB, L 157/1 от 15 юни 2011 г.), съгласно правомощията й по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; 4. официален контрол върху материали и предмети, предназначени за контакт с храни, на всички етапи на производство, преработка и/или дистрибуция.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 111, който става чл. 110: „Чл. 110. Регионалните здравни инспекции извършват официален контрол върху бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води на всички етапи на производство, преработка и/или дистрибуция.“ По чл. 112 има предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 112, който става чл. 111: „Чл. 111. Органите на официалния контрол върху храните се включват в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласуват при необходимост устройствени планове, участват в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дават становища по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация или участват в състава на държавните приемателни комисии за обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни, по реда на Закона за устройство на територията.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 113, който става чл. 112: „Чл. 112. (1) За издаване на необходимите документи по закона и за извършване на официален контрол в областта на храните се събират такси в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните. (2) За издаване на необходимите документи по закона и за извършване на официален контрол върху бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се събират такси в размер, определен с тарифата по чл. 46 от Закона от Закона за здравето. (3) За извършване на услуги на физически и юридически лица, осъществяващи дейности по реда на закона, извън тези по ал. 1, се заплащат цени по ценоразпис, ценоразпис, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. (4) Всички заявления и уведомления по закона могат да се подават и изпращат лично, по електронен път при условията и по реда на чл. 5

Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 114, който става чл. 113: 113. (1) Официалният контрол върху храни, произведени по утвърдени, браншови или национални стандарти, и обозначаването за съответствие с тези стандарти се извършват по процедури, утвърдени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. (2) Българската агенция по безопасност на храните води и поддържа публичен списък на бизнес операторите, които произвеждат храни по утвърдени, браншови или национални стандарти, който публикува на интернет страницата си.“ Предложение па народния представител Румен Георгиев. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 113. „Раздел II – Условия и ред за осъществяване на лабораторна дейност“. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието да бъде отхвърлено. чл. 115 има предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 115, който става чл. 114: „Чл. 114. Вземането на проби, извършването на анализи и изпитвания и определянето на лаборатории за целите на официалния контрол се извършват при условията и по реда на Закона за управление на агрохранителната верига.“ Предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 116 да бъде отхвърлен. отхвърлен. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 117 да бъде отхвърлен. „Глава шеста – Въвеждане в Европейския съюз и износ на храни“. Предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на „Глава шеста – Износ на храни“. По чл. 119 има предложение на народния представител Андриан Райков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

за износ на произведени в Република България храни от неживотински произход и материали и предмети, предназначени за контакт с храни, когато държавата, за която се изнасят храните, изисква това. Сертификатът удостоверява, че продуктите са пуснати на пазара в съответствие с изискванията на българското законодателство и правото на Европейския съюз и се дистрибутират съюз. (2) Условията и редът за издаване на сертификата по ал. 1 се определят от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 120, който става чл. 116: „Чл. 116. Министерството на здравеопазването издава здравен сертификат за износ на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, по искане на износителя или заинтересованото лице, по реда на чл. 37 от Закона за здравето.“

чл. 111, който става чл. 110 по Доклада на Комисията; редакцията на чл. 112 и 113, които стават съответно чл. 111 и 112 по Доклада на Комисията; редакцията на чл. 114, който става чл. 113 по Доклада на Комисията; отхвърлянето на наименованието на Раздел редакцията на чл. 115, който става чл. 114 по Доклада на Комисията; отхвърлянето на чл. 116; отхвърлянето на чл. 117; редакционната поправка в наименованието на Глава шеста; отхвърлянето на чл. 118; редакцията на чл. 119 и 120, които стават съответно чл. 115 и 116 по Доклада на Комисията. Гласували

подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 121, който става чл. 117: „Чл. 117. (1) Към министъра на земеделието, храните и горите се създава Национален съвет по храните, наричан по-нататък „Национален съвет“, като постоянен

3. министърът на околната среда и водите; 4. министърът на труда и социалната политика; 5. министърът на образованието и науката; 6. изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните; 7. директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига;

академия и Университета по хранителни технологии; 11. по един представител на представителните сдружения за защита на потребителите; 12. по един представител на браншовите организации в секторите по класификация на икономическите дейности (КИД), както следва: следва: а) код 10.1 – Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; б) код 10.2 – Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия; в) код 10.3 – Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия;

хлебни и тестени изделия; з) код 10.8 – Производство на други хранителни продукти (захар, какао, шоколадови и захарни изделия, преработени чай и кафе, хранителни подправки и овкусители, диетични храни, хранителни добавки и др.); и) код 10.12 – Производство и преработка на месо от домашни птици; к) код 11.0 – 11.01, 11.02, 11.03 и 11.04 – Производство на напитки (спиртни напитки, вина от грозде, други ферментирали напитки и др.);

о) код 56.1. и 56.2 – Ресторанти и заведения за бързо обслужване; услуги по приготвяне и доставяне на храна. (4) Националният съвет по храните избира от състава си двама заместник-председатели, единият от които е представител на браншовите организации. (5) Право на участие в заседанията на Националния съвет със съвещателен глас при обсъждане на въпроси от тяхната компетентност имат: 1. изпълнителният директор на Националната агенция за приходите; 2. директорът на Агенция „Митници"; 3. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия; 4. председателят на Националния статистически институт; 5. председателят на Комисията за защита на потребителите; 6. директорът на Националния център за обществено здраве и анализи; 7. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури; 8. директорът на Националния център по радиобиология и радиационна защита; 9. директорът на Националния център по заразни и паразитни болести.

по чл. 170, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, имат право да участват в заседанията на Националния съвет със съвещателен глас. (8) Всеки от членовете на Националния съвет може да делегира задължението си за участие в заседанията на друг член на съвета или на друго лице чрез изрично пълномощно.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 122, който става чл. 118. По чл. 123 има предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Георги Станков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 123, който става чл. 119: „Чл. 119. Националният съвет по храните: 1. прави предложения и консултира министъра на земеделието, храните и горите при провеждане на държавната политика в областта на храните; 2. по искане на министъра на земеделието, храните и горите изразява становище относно проекти на нормативни актове, свързани с производството, преработката и/или дистрибуцията на храни; становището е неразделна част от проекта на нормативния акт; 3. по искане на министъра на земеделието, храните и горите изразява становище по проекти на рамкови позиции и по въпроси, свързани с производството, преработката и/или дистрибуцията на храни, поставени или обсъждани от европейските институции; 4. утвърждава браншови стандарти и ръководства за добри производствени, търговски и хигиенни практики и за въвеждане, прилагане и поддържане на постоянна процедура или процедури, основаващи се на

5. приема ежегоден доклад за състоянието на сектор „Храни“, включващ предложения за мерки при провеждане на държавната политика в областта на храните; 6. прави предложения и консултира министъра на земеделието, храните и горите по въпроси, свързани с: с: а) привличане на млади специалисти и укрепване компетенциите на заетите в сектора; б) подобряване информираността на потребителите; 7. изразява становище по годишния аграрен доклад и по Многогодишния национален план за контрол в частта, отнасяща се за храните, преди тяхното приемане.“ По чл. 124 има предложение от народния представител Георги Станков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 124, който става чл. 120: „Чл. 120. (1) За участие в заседанията на Националния съвет се допуска браншова организация, която отговаря едновременно на следните критерии: 1. представлява не по-малко от 25 на сто от обема или стойността на продукцията, на дистрибуцията или на преработката на съответния продукт или продукти в секторите по КИД; 2. регистрирана е преди не по-малко от три години

горите съответствие с критериите по ал. 1 на всеки две години. (3) Браншова организация – член на Националния съвет, която членува в европейска браншова организация в съответния сектор, доказва пред министъра на земеделието, храните и горите съответствието си с критериите по ал. 1 на всеки 5 години. (4) Браншовите организации, които отговарят на критериите по ал. 1, са национално представителни и се вписват в публичен регистър на Министерството на земеделието, храните и горите, който се публикува на интернет страницата на министерството.“ „Раздел II – Браншови организации на производители или дистрибутори на храни“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Раздел II: „Браншови организации на производители, преработватели и/или дистрибутори на храни“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 125, който става чл. 121: „Чл. 121. (1) Браншови организации на производители, преработватели и/или дистрибутори на храни се учредяват по инициатива на производители, преработватели преработватели и/или на дистрибутори в съответния сектор, регистрират се по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по реда на друг закон и осъществяват своята дейност при спазване на изискванията на законодателството, на устава и на вътрешните правила на организациите. Браншовите организации по ал. 1 представят в Министерството на земеделието, храните и горите списък на своите членове и доказателства за съответствие с критериите по чл. 120, ал. 1.“ По чл. 126 има предложение от народния представител Георги Станков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 126, който става чл. 122: „Чл. 122. Браншовите организации на производители, преработватели и/или дистрибутори на храни имат право да: 1. участват в разработването на стратегии, анализи, програми и становища за развитие на съответния бранш и да съдействат за тяхното изпълнение; 2. информират компетентните органи за извършени нарушения при производството, преработката и/или дистрибуцията на храни и да получават информация за предприетите действия; 3. дават становища при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с производството, преработката и/или дистрибуцията на храни; храни; 4. разработват браншови стандарти и ръководства за добри производствени, търговски и хигиенни практики и да ги предоставят на Националния съвет за утвърждаване; 5. предоставят информация при разработването на проекти на рамкови позиции и по въпроси, свързани с производството, преработката и/или дистрибуцията на храни, поставени или обсъждани от европейските институции.“ „Раздел III – Помирителна комисия“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел III. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 127, който става чл. 123.

членове се одобрява от министъра на земеделието, храните и горите и се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. (2) За председател на Помирителната комисия се определя лице с юридическо образование и с професионален опит не по-малко от 10 години. (3) За членове на Помирителната комисия се предлагат лица с висше икономическо или юридическо образование и лица, които са специалисти в областите, свързани с производство, преработка и/или дистрибуция на храни, и които имат професионален опит не по-малко от 5 години. (4) Помирителната комисия провежда помирително производство в тричленен състав, състоящ се от председателя и двама членове, които се избират от списъка по ал. 1 от страните по спора. Всяка страна представя предложение за избор на член на Помирителната комисия до нейния председател. (5) Помирителното производство може да се проведе от председателя или само от един член на Помирителната комисия, когато страните по спора са постигнали писмено съгласие за това. В писменото съгласие се посочва членът от състава на Помирителната комисия, който да проведе производството, а когато не може да се постигне съгласие, той се определя от председателя й. (6) Не може да участва в помирителното производство член на комисията: 1. който е съпруг или се намира във фактическо съжителство, или е роднина по права линия, по съребрена спора; 2. който е бил представител или пълномощник на страна по спора; 3. който е бил в трудово или в гражданско правоотношение с някоя от страните по спора през последните три години; 4. за който съществуват други обстоятелства, пораждащи основателно съмнение в неговата (7) Председателят или член на комисията е длъжен да си направи отвод, ако е налице обстоятелство по ал. 6. (8) Председателят и членовете на комисията подписват декларация, че не са налице обстоятелствата по ал. 6 за всяка процедура, в която участват, и я предоставят на страните по спора. (9) Всяка от страните по спора има право да поиска отстраняване на председателя или на член на комисията, когато е налице обстоятелство по ал. 6. (10) Председателят и членовете на комисията нямат право да разгласяват търговска или професионална тайна, станала им известна във връзка с изпълнението на задълженията им.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Дотук, госпожо Димова. Изказвания? Заповядайте, госпожо Бъчварова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това, което искам да представя пред Вас, е възражение по отношение на създаването на Национален съвет по храните и раздела „Браншови организации“. Така се случва, че в почти всички закони ние имаме някакъв съвет, който е консултативен орган към министъра на земеделието, а функциите и обхватът на неговата дейност са различни според това какъв е законопроектът или какво трябва да решава към министъра на земеделието и храните. В случая се предлага Национален съвет по храните, в който влизат 14 ведомства и институции под шапката на министъра на земеделието и храните. Отделно от това в него влизат браншови организации и там са описани по кодове на икономическата дейност. Спрямо изискванията за браншовите организации 25% от оборота или стойността на продукцията – означава, че този Национален съвет по храните ще бъде от 90 – 100 представители, които ще дават становища на министъра по теми, които и сега могат да дават такива становища. Например обсъждане на законопроекти, провеждане на държавната политика във вид на консултации, оценка по отношение на аграрния доклад. Това са все дейности, които могат да бъдат във всяко направление във всяко направление от дейността на тези браншови организации, могат да бъдат решавани директно с министъра на земеделието и другите представители на институцията, така че за нас тази структура е абсолютно безпредметна. Трудно може да се управляват каквито и да било процеси с едно такова широко представителство. Втората тема, по която ние имаме възражения, е за браншовите организации. Някои от колегите може би си спомнят, че трети или четвърти парламент се правят опити да има Закон за браншовите организации, за да се знае какво е това „браншова организация“ и какво представлява, когато е национално представена. За съжаление, такъв закон няма и съответно ние се принуждаваме да определим коя е национално представена браншова организация – различно в различните закони, които се приемат в Народното събрание. Примерно Законът за тютюна и тютюневите изделия има Консултативен съвет и национално представена организация, тези, които произвеждат тютюн с над 50% от стойността му или над 30% от членовете, които участват в съответната браншова организация. Скоро приехме Закона за маслодайната роза и там има Консултативен съвет, но там въобще няма изискване коя е представителната организация, за да може да участва в този Консултативен съвет. че национално представени са тези, които имат не по-малко от 25% от оборота на производство, дистрибуция и преработка. Първо, струва ми се изключително трудно установимо как точно министърът на земеделието ще направи преценката коя от браншовите организации има 25% и може да бъде национално представена. Това означава, че във всяка една от структурите, например месо и месни продукти, ние ще имаме четири такива организации, а за мляко и млечни продукти ще имаме пет организации. Всички те ще бъдат национално представени, тоест критериите не са много ясни, а тяхното приложение ще изисква изключително голямо усилие от страна на администрацията, за да прецени доколко те могат да влязат в изискванията за такива Другото ни възражение е, че говорим за браншови организации, но например в този национален съвет няма да влезе Лозаро-винарската камара, защото тя е сдружение между производители и преработватели. Камарите въобще не се определят като част от този Консултативен и от това, че наистина са национално представени, и от факта, че те обхващат цялата верига, която е от производството до преработката, а също така и реализацията. От тази гледна точка с този законопроект явно е имало желание да се угоди на тези организации, които имат нужда от трибуна, да работят, да говорят, но не би следвало във всеки от законопроектите да правим изключения и да създаваме предпоставки за разнопосочни тълкувания, а също така за дейности, които по правило всяка една браншова организация има, но Прави ми впечатление нещо много важно за браншовите организации – пише какво ще правят и едва ли не, че те ще предоставят или ще информират Министерството за лоши производствени практики. Аз не съм чула за браншова организация, която не защитава своите членове, не е записано даже като изискване към браншовите организации, а ще предоставят информация за некоректни практики. Това означава, че помежду си браншовите организации могат наистина да работят една срещу друга – само и само

текста на вносителя за наименованието на Раздел I; редакцията на чл. 121, който става чл. 117 по Доклада на Комисията; текста на вносителя за чл. 122, който става 118; редакцията на членове 123, 124, които стават съответно 119 и 120 по Доклада на Комисията; редакцията на наименованието на Раздел II; редакцията на членове 125 и 126, които стават съответно 121 и 122 по Доклада на Комисията; текста на вносителя за наименованието на Раздел

Помирителното производство се образува въз основа на писмено възражение от бизнес оператор. (2) Във възражението се посочват фактите и обстоятелствата по спора, конкретните искания, както и избраният член на Помирителната комисия от списъка по чл. 124, ал. 1. Към възражението се прилагат всички документи, необходими за изясняване предмета на спора. (3) Не се разглеждат анонимни възражения, възражения по спор, за който който има приключило помирително производство на Помирителната комисия, или спорът е отнесен за решаване пред съдебен орган. (4) Приключило помирително производство може да се преразгледа, когато се отнася до нови факти и обстоятелства и спорът не е отнесен за решаване по съдебен ред или е във връзка с изпълнението на постигнато споразумение между страните по спора. (5) Когато възражението е непълно, неясно или липсват достатъчно документи, Помирителната комисия оставя възражението без движение, информира подателя и определя 14 дневен срок за отстраняване на недостатъка. (6) Възражението се изпраща на засегнатите лица, които в 14-дневен срок получаването му представят становища и доказателства. (7) В едномесечен срок от образуване на помирителното производство председателят на комисията определя ден, час и място за провеждане на заседанието и изпраща до страните по спора покана за участие.“ участие.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 130, който става чл. 126: Чл. 126. (1) Помирителната комисия разглежда спора в открито заседание, като при необходимост може да поиска от страните допълнителни документи, информация или доказателства. (2) По искане на страните в производството Помирителната комисия може да привлича вещи лица за изясняване на спора. (3)

Споразумението се изготвя от страните по спора в тримесечен срок от образуването на помирителното производство и се предоставя на комисията за одобряване. (2) Производството се прекратява, когато: 1. страните не представят писмено споразумение в срока по ал. 1, или 2.

от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, на лице, което: 1. наруши разпоредбата на чл. 4, ал. 1; 2. в нарушение на чл. 14 – 16 използва за опаковане на храни материали и предмети, предназначени за контакт с храни, включително активни и интелигентни материали и предмети, предназначени за контакт с храни или използва или включва неразрешени вещества при производството им; 3. извършва дейност, без да е вписано в регистъра по чл. 24, ал. 1; 4. извършва дейност, която не е вписана в регистъра по чл. 24, ал. 1, съответно не е посочена в удостоверението за одобрение на обекта; пусне на пазара бутилирани натурални минерални, изворни или трапезни води в нарушение на чл. 65 или 66; 6. пусне за първи път на пазара на територията на Република България храни, предназначени за кърмачета и малки деца, храни за специални медицински цели и храни, в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества в нарушение на чл. 76; 7. използва или влага в храни добавки, ензими и ароматизанти в нарушение на чл. 79, ал. 2; 8. извършва обработване на храни с йонизиращи лъчения в нарушение на чл. 88 и 89; 9. опакова храни в опаковки, които пренасят в храната свои съставни части в количества, представляващи опасност за човешкото здраве, водещи до неприемливи промени в състава на храната или до влошаване на органолептичните ѝ характеристики; 10. пусне на пазара пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане във или върху храни в нарушение на чл. 92 и 93; и 93; 11. пусне на пазара нова храна в нарушение на чл. 94; 12. пусне на пазара храна в нарушение на изискванията на Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните; 13. пусне на пазара храна в нарушение на изискванията на Регламент (Евратом) 2016/52 на Съвета от 15 януари 2016 г. за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиационна аварийна обстановка и за отмяна на Регламент (Евратом) №

по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 134, който става чл. 130: „Чл. 130. (1) Налага се глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, на лице, което: 1. извършва директни доставки на първични продукти и/или произвежда, обработва или преработва такива в нарушение на чл. 37 – 40; 2. използва генерични обозначения на храни в нарушение на изискванията на Регламент (ЕС) № 907/2013; 3. транспортира храни с превозни средства в нарушение на чл. 50; 4. пусне за първи път на пазара на територията на Република България хранителна добавка или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, в нарушение на чл. 79; 5. допусне извършването на дейност в обект за производство, преработка и/или дистрибуция от лица, които не притежават съответното образование или квалификация. (2) На бизнес оператор, който извърши нарушение по ал. 1 или наруши забраната по чл. 22, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.“ 3000 лв.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 135, който става чл. 131: „Чл. 131. (1) Налага се глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, на лице, което: 1. наруши разпоредби на Регламент № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите; 2. рекламира и представи храни, използвайки хранителни и здравни претенции, невключени в списък по чл. 13 или 14 от Регламент (ЕО) № 1924/2006; 3. съхранява храни в нарушение на изискванията, условията и информацията, посочени от производителя; 4. не прилага и не поддържа

принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 136, който става чл. 132: „Чл. 132. (1) Наказва се с глоба от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му: 1. не изпълни задължение за уведомяване, не осигури достъп, не представи необходимите документи и данни на контролните контролните органи или възпрепятства изпълнението на служебните им задължения, включително взимането на проби; 2. не изпълни разпореждане на длъжностно лице, издадено в рамките на неговата компетентност. (2) На бизнес оператор, който извърши нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в размер от 4000 до 6000 лв.“ По чл. предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 137, който става чл. 133: „Чл. 133. Наказва се с глоба от 500 до 1500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, длъжностно лице, което: 1. съгласува, одобри или издаде документ в нарушение на този закон Комисията подкрепя текста на вносителя Когато лице извърши нарушение на този закон или на подзаконовите нормативни актове по прилагането му в тригодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, издадено за същото по вид нарушение, глобата или имуществената санкция е в троен размер.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 140, който става чл. 136: „Чл. 136. За извършени системни нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му глобата или имуществената санкция е в петорен размер на най-високата постановена глоба или имуществена санкция.“ По чл. 141 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 141, който става чл. 137. По чл. предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 142, който става чл. 138: „Чл. 138. (1) Нарушенията на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му се установяват с актове на: 1. инспектори в областните дирекции по безопасност на храните, осъществяващи официален контрол; 2. държавни здравни инспектори по смисъла на Закона за здравето, осъществяващи официален контрол върху храните; 3. държавни служители на Министерството на земеделието, храните и горите, оправомощени от министъра; 4. държавни служители на Министерството на здравеопазването, оправомощени от министъра. (2) Лицата по ал. 1, имат право да проверяват пътните превозни средства, превозващи храни на територията на съответната областна дирекция по безопасност на храните, включително право на достъп до всички документи, свързани с управляваното превозно средство и с извършвания превоз.“ принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 143, който става чл. 139: „Чл. 139. Наказателните постановления по този закон и по подзаконовите нормативни актове по прилагането му се издават от: 1. директорите на областните дирекции по безопасност на храните – за нарушения, установени от лицата по чл. 138, ал. 1, т.

текста на вносител за наименованието на Глава осма; редакцията на чл. 132, който става чл. 128; текста на вносител за чл. 133, който става чл. 129; редакцията на членове 134, 135, 136 и 137, които стават съответно членове 130, 131, 132 и 133 по Доклада на Комисията; текста на вносител за чл. 138, който става чл. 134; редакцията на членове 139 и 140, които стават съответно членове 135 по Доклада на Комисията; текста на вносител за чл. 141, който става съответно чл. 137; редакцията на членове 142 и 143, които стават съответно членове 138 и 139 по Доклада на Комисията; и текста на вносител за чл.

предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено

този закон или на нормативните актове по прилагането му, довели до непосредствена опасност за здравето на хора, животни, до замърсяване на околната среда или до материални щети в размер над 50 000 лв. 4. „Групи храни“ са храни, обединени на базата на техния произход и състав, както следва: а) мляко, млечни продукти; б) млечни аналози – имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко; в) месо и месни продукти; г)

добавки, ензими и ароматизанти в храните; ш) хранителни добавки; щ) храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от храните за нормална консумация; ю) други храни – майонези, сосове, сухи супи и бульони, пасти за намазване, мая и др. и др. 5. „Дейност по производство, преработка и/или дистрибуция“ е отделна операция, извършвана върху храните, която попада в обхвата на един от етапите на производство, преработка и/или дистрибуция, но може да бъде извършвана самостоятелно по време или място. 6. „Дистрибуция на храни“ е всеки етап на разпространението на храни като съхранение, транспортиране, търговия, внос и износ на храни. 7. „Доставчик на услуги“

и да било етап от производството, преработката и/или дистрибуцията на храни, и включва: земя (включително земя под вода) със или без сгради, предприятие, превозно средство (включително лодка, кораб, самолет, железопътен вагон или друго); подвижен, временен, преместваем или открит обект. 11. „Ограничена дейност“ е доставка на храни от животински произход до други обекти за търговия на дребно само от обект за търговия на дребно, на който

обединени на базата на видова принадлежност, идентичност в технологията на производство и/или условията на съхранение. 14. „Подземно водно тяло“ е понятие по смисъла на § 1, т. 61 от допълнителните разпоредби на Закона за водите. 15. „Самоконтрол“ е система, включваща добри производствени и хигиенни практики и процедури, основаващи се на принципите на Системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР), разработена от бизнес оператора с храни, за да гарантира, че храната, местата на първично производство и обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни, включително извършваните в тях дейности, отговарят на нормативните изисквания. 16. „Системни нарушения“ са три или повече нарушения на изискванията на закона и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, за които на лицето са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления. 17. „Системно възпрепятстване“ е създаване на затруднения на контролните органи при осъществяване на дейността им два или повече пъти в рамките на една календарна година. „Странична дейност“ е преработката на не повече от 40% от произведените първични продукти от животински произход и доставката им от обекта за търговия на дребно до други обекти за търговия на дребно. 19. „Трета държава“ е държава, която не е членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското 20. „Храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване“, са храни, предназначени за задоволяване на специфичните хранителни потребности на организма при интензивна мускулна дейност, използвани съгласно указанията за употреба на производителя. 21. „Хранителни добавки“ са храни, предназначени да допълнят нормалната диета и които представляват

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Белова. Моля, режим на гласуване по така направената процедура. Колеги, остават много малко параграфи, така че няма да е много дълго времето след 14,00 ч., с което ще го удължим.

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури по въвеждане в експлоатация на обекти за производство и търговия с храни се довършват по досегашния ред.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. § 5: „§ 5. Издадените до влизането в сила на този закон удостоверения за регистрация на обекти за производство и търговия с храни запазват действието си за срока, за който са издадени.“ По § 6 има предложение от народния представител Андриан Райков и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Николай Александров. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя

предлагани на пазара към датата на обнародване на закона. Предлагането на пазара за определен продукт се установява чрез проверки от компетентните органи за регистрация на бизнес операторите. Търговските наименования, използвани за натурални минерални и изворни води датата на обнародване на закона, може да бъдат използвани от бизнес операторите и след тази дата, при условие че етикетите съдържат информация за мястото на експлоатация и наименованието на находището, съответно – на подземното водно тяло.“

по прилагането на този закон се приемат, съответно издават, в 6-месечен срок от влизането му в сила. (2) Тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните се привежда в съответствие с този закон в тримесечен срок от влизането му в сила. (3) До приемането, До приемането, съответно издаването на актовете по ал. 1 се прилагат подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения Закон за храните, доколкото не противоречат на този закон.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

(ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17,

Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението; текста на вносителя за § 2; редакцията на § 3, 4 и 5 по Доклада на Комисията;

Госпожо Председател, позволете ми да благодаря на всички колеги за приемането. Единодушното приемане на този закон показа, че когато загърбим политическите си